Колеги, моля заемете местата си. Господин Нотев, господин Местан, господин Бисеров! Постигнахме ли окончателно съгласие по текста? предложение, което е резултат на усилията, които положихме за коректна редакция.

1, т. 1-23 посегателства, осъществяващи състав на престъпления”. Това е предложението, текстът отговаря на изискването задържането да се извършва, когато има данни за извършено престъпление. В същото време това престъпление трябва да бъде от кръга на посегателствата, тоест включващ включващ като предмет на дейност на Държавна агенция „Национална сигурност” и деяния с по-ниска степен на обществена опасност. Когато обаче сме изправени пред състав на престъпления в рамките на тази компетентност, може да се извърши задържане при наличие на достатъчно данни. Това са съображенията ни и предлагам текстът да бъде вписан така.

режим на гласуване

на онкологичните заболявания. Следва да се отговори в пленарното заседание на 14 юни 2013 г. Сега ще раздадем писмените отговори раздадем писмените отговори от: – служебния министър-председател и министър на външните работи Марин Райков – на въпрос от народния представител Димчо Михалевски; Михалевски; – служебния министър на здравеопазването Николай Петров – на въпрос на народния представител Иван Ибришимов;

Първият въпрос е към господин Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, от господин Венцислав Лаков относно полетите на бившия премиер Бойко Борисов Бойко Борисов и членове на кабинета му с представителния Авиоотряд 28 и унищожаването на заявки за такива полети. Има заявка за изявление от името на парламентарна група

Господин председател, господин министър-председател, дами и господа народни представители! Вече се очертава една спокойна обстановка, в която наистина може да се работи. В тази връзка, искам да поставя няколко теми за вършене, защото хората очакват от нас да вършим полезни за обществото неща – извън процедурните игри, извън игрите на политика, извън безотговорното поведение, демонстрирано

извън вниманието Ви в момента. Става въпрос за незаконната или нерегламентирана охрана на няколко лица, които не са нито министър-председатели, нито народни представители, нито председател на Парламента или президенти. Става дума за лицата Цветан Цветанов, Яне Янев, Румен Петков и Ахмед Доган. Цветан Цветанов е народен представител, но по време на цялата предизборна кампания в качеството си нито на министър-председател, нито на министър, нито на депутат той имаше охрана.

настоява също така да знае каква е сумата, похарчена за охраната на Цветанов, Янев, Румен Петков и Ахмед Доган до момента, защото тези лица се ползват с охрана?

Преминавам към съществените теми, които засягат българското общество днес, в момента. Не знам дали сте запознат, но последните данни на Евростат гласят следното. В България за 2012 г. е установен един от най-резките спадове на доходите у нас. Ние сме на второ място по спад на доходите след Гърция. Разбира се, веднага трябва да кажем, че в Гърция спадът на доходите започна от много по-високо ниво, отколкото в България, така че тамошният спад е просто песен в сравнение с нашия спад. Да сме сред най-сериозно засегнатите страни, със спад на доходите, при положение че нямаме външния дълг на гърците и техните проблеми, смятам за много, много сериозен въпрос. Втората информация, която Евростат установява за 2012 г., е, че в България сме плащали най-скъпия ток спрямо покупателната си способност, не спрямо номиналната стойност, а спрямо нашата покупателна способност. Тези две статистики, свързани заедно, означават едно и също: обедняване и мизерия за българския народ. Това е темата, по която смятам, че трябва да работят и Парламентът, и правителството с много, много ускорени темпове. В тази връзка, искам да поставя някои въпроси, с които смятам, че правителството трябва веднага да се заеме. Това е регулацията на цените на тока, на сметките за тока и парното.

че такъв скок на сметките на тока няма да се случи от 1 юли. Смятам, че българите трябва да получат такова успокоение именно от Вас, господин Орешарски, като министър-председател, и да го гарантирате със съответните мерки. Научаваме, че ръководството на ДКЕВР е подало оставка, но не знаем какво следва след това – дали това ръководство ще бъде разследвано евентуално за някакъв конфликт на интереси.

видовете скъпа енергия, за която много се говори и коментира напоследък. Това обаче са свободни коментари, а ние още нямаме мнението на правителството. Смятам за наложително това да се чуе. Другата тема, която интересува българското общество и аз поставям, е какво правим с чуждите монополи. Това не са само ЕРП-тата, а монополите, които владеят и нашия златодобив. Поставял съм въпроса много пъти от тази трибуна. Продължават да се поддържат и да се дават нови концесии. От предишното правителство беше дадена още една концесия на чуждестранна фирма, която добива наше злато по много неизгоден за страната ни начин. Ще бъдат ли преразгледани и кога тези концесии? Какъв е начинът за тяхното най-безболезнено прекратяване за България? Друга тема, която засяга много българските граждани в момента, е техните отношения с банките. Господин министър-председател, Вие сте финансист, специалист в тази област. Очакваме от Вас да дадете разрешение на въпроса как банките да не подвеждат кредитополучателите в България, които са страшно много – над 85% от населението е с някакъв вид кредити. В договорите с банките

никога не е в интерес на кредитополучателя, а винаги е в интерес на банките. Смятам, че с общите усилия на законодателя можем да направим така, че да сложим регулация и тези договори между банките и кредитополучателите да бъдат добре регламентирани, така че българите да не бъдат ощетявани, да не бъдат застрашени да им вземат жилищата. В момента страшно много хора са под заплахата да им бъдат отнети жилищата, защото не могат да си изплащат заемите. С моите колеги, разбира се, тук поканата е към всички парламентарни групи, можем да подготвим такива поправки към Закона за банките и банковото дело, че тези договори да подлежат на много по-строг регламент. Казано образно, да не могат банките да разиграват хората,

Там според нас, според „Атака” е необходима ревизия. Ние ще настояваме това да стане колкото се може по-бързо, за да се види как е работила досега банката и оттам нататък да се изработи програма за нисколихвени кредити на българския бизнес среден и дребен, който беше доста силно задушен по време на предишното управление. Смятам,

Тук опираме до въпроса: какво може да се направи в тази посока? Перспективите за Евросъюза не са никак розови, да не кажа, че са просто песимистични. Наскоро Европейската централна банка излезе с мнение, че в Еврозоната ръст няма да има на практика. Ние не сме в Еврозоната, значи още по-зле за нас. Тоест застава въпросът: можем ли да очакваме развитие, гледайки само към Брюксел? Моят отговор – не съм икономист, но достатъчно се интересувам от икономически теории и анализи, е: не, не трябва да гледаме само към Брюксел. В тази връзка смятам, че е крайно време българската държава, правителството и българският бизнес да погледнат към държави, в посоки, в които има огромни възможности за инвестиции. Наскоро у нас се проведе българо-китайски форум, с Китайската търговско-промишлена камара. се заинтересувахме от този форум и установихме, че Китай в следващите години е подготвил над 100 млрд. долара за инвестиции в Централна и Югоизточна Европа. Китай предвижда в следващите пет години да направи внос на стоки в своята държава на стойност 10 трилиона долара. Тоест имаме огромни възможности за включване в чужди инвестиции

в понеделник от 11,00 ч. в зала „Изток” сме организирали среща с Китайско-българската търговско-промишлена камара именно по тези въпроси – възможностите за инвестиции в България. Каним и Вас, господин Орешарски, Вашия екип и представители на правителството, защото смятам, че това е начинът: интензивно търсене на чужди инвестиции от посоки, които са истински, реални – интензивно развиващите се държави. Това са стъпките, които според нас трябва да се направят в следващите седмици и месеци, за да се разбере ясно, че в тази зала стоят държавно мислещи хора, а не такива, които си играят на влез-излез от залата. Благодаря за вниманието. Успех. Господин председател, господин министър-председател, господа министри, госпожи и господа народни представители!

Вече сме напреднали в приемане на Правилата за дейността на Народното събрание. Те предвиждат засилване на парламентарния контрол, на взаимодействието с граждански организации и движения, разширяване на публичността в нашата работа. Само месец след парламентарните избори ние започваме реализацията на нашите предизборни ангажименти. Приоритет в следващите седмици и месеци са мерките за поддържане и увеличаване на заетостта, за отглеждане на децата и за подпомагане на социално най-затруднените. Предлагаме промени в Закона за насърчаване на заетостта с цел да се стимулира наемането на работа на повече млади хора; изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя с цел да се получават начислени, но неизплатени заплати. При второто четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. увеличаваме размера на обезщетението за отглеждане на дете от една до две години от 240 на 310 лв. още от 1 юли тази година. Подготвяме промени в Закона за семейните помощи с цел да се увеличат детските надбавки и кръгът на семействата, които ги получават. В Кодекса за социално осигуряване предвиждаме облекчаване на пенсионирането на лица, на които не достигат две години трудов стаж или възраст. Подкрепяме обявения от правителството пакет от социални мерки, които да се приложат през следващите месеци. Увеличаване на размера на еднократната помощ за ученици в първи клас от 150 на 250 лв. Това е първото увеличение на тези средства от пет години насам, от което ще се ползват 45 хил. първокласници. Разширяване кръга на лицата, които имат право на целеви помощи, за следващия отоплителен сезон средно с около 12% вследствие на разширяване на доходния критерий. От промяната ще се възползват допълнително 60 хил. души. Продължаваме да настояваме да се намерят възможности чрез ребалансиране на енергийния сектор и намаляване на свръхпечалбите и злоупотребите да не се допуска увеличаване на цената на електроенергията. Нека се има предвид, че всичко това става в ситуация, в която страната не е била по-зле през последните години по отношение на икономическа активност, безработица, качество на администрацията и отчаяние на множество хора. Споделяме изразените от правителството намерения за подобряване на бизнес климата и за насърчаване на местните и чуждестранните инвестиции, за ревизия на Закона за обществените поръчки с цел да се направят процедурите по-прозрачни и с реална конкуренция между кандидатите. В предишното изявление също чухме основателни искания по отношение на дейността на банковата система, на активизиране на икономическата дейност. Едновременно с това, смятаме, че без самата държава да се превърне в активен инвеститор, самостоятелно и заедно с частни компании, производството няма значително да се оживи и да се намали чувствително безработицата. Освен обявените социално-икономически инициативи, предлагаме закони, които гарантират политическите права и свободи на гражданите. Субсидиите ще се използват само от партиите, а не от депутати, напуснали своите парламентарни групи. Прилагането на специалните разузнавателни средства ще се осъществява от независима от МВР агенция, която ще се контролира от избрана от Парламента институция. Това е нашият отговор на досегашното антисоциално управление и на поведението на лидиращата в изборите партия, превърнала се в деструктивна опозиция. Това е антидемократичният стил на управление, който ние наблюдавахме през последните години. Този манталитет се запазва в онези, на които днес е отредена ролята на опозиция. Техният водещ стремеж е да бъде предизвикана дестабилизация, да бъдат използвани основателните притеснения на хората за нагнетяване на недоволство и за предизвикване на обстановка, която води към бърза смяна на властта. Това ние ще се постараем да не бъде допуснато. Нашият отговор трябва да бъде, освен в обявените мерки, в задълбочаване на усилията, които да осигурят стабилност, икономическа активност и постепенно решаване на острите социални проблеми. Знаем, че недоимъкът прави хората нетърпеливи, а несправедливостта ражда недоволство. Затова се нуждаем от авторитетна и икономически активна държава. Това искат хората от нас, за това работим и това очакваме от следващите действия на правителството. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! Има нещо символично и знаково, че „Атака” поставя началото на сезона на парламентарния контрол. Това е хубаво. Хубаво е, че господин министър-председателят и господата министри така бързо реагираха и се явиха – нещо, което не се е случвало от доста време. В предишното Народно събрание не се беше случвала тази оперативност. Да премина към въпроса.

от бившия премиер Бойко Борисов и от членове на кабинета му. Въпросите, Вие сам знаете: колко полета, на каква цена, по какви направления, бяха едни от най-строго засекретените тайни на държавата. Включително тук се оказа, че парламентарният контрол не може да бъде упражняван. В предишното Събрание нямаше отговор, не бяха допускани такива въпроси. В края на май стана ясно, че пък са били унищожени документи за заявките за такива полети. Появиха се информации, че Авиоотрядът е бил ползван включително за превозване на валута зад граница – това е много интересно и нашата комисия ще разследва този аспект. Въпросите ми, господин Орешарски, към Вас са: колко са стрували на данъкоплатеца полетите на бившия премиер и на членовете на кабинета му? В какви случаи и по какви дестинации е бил използван Авиоотрядът? Вярна ли е информацията за унищожените заявки за полетите? Кой е виновен за това и каква отговорност ще бъде потърсена на виновните лица?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

при подготовката на отговора се натъкнах на редица слабости в системата за отчетност на заявките за полети с „Авиоотряд 28”. Същите – заявките, не са завеждани по надлежен ред и администрацията на Министерския съвет изпитва затруднения за краткото време, с което разполагахме, да ги обобщи. В този смисъл вече съм разпоредил и са предприети необходимите мерки за отстраняване на тези слабости. Услугите на „Авиоотряд 28” се използват от различни ведомства и затова цялостната информация не е обобщена. Според данните, с които разполагам,

Подчертавам, че тази сума не включва периода преди март 2011 г., когато авиоотрядът е бил към Министерството на транспорта. транспорта. Тази сума не включва и полетите, извършвани по заявка на други ведомства, освен Министерския съвет. От информацията, с която разполагаме от генералния директор на „Авиоотряд 28”, за периода август 2009 г. март 2011 г. са извършени 309 полета със самолети и хеликоптери на авиоотряда в различни направления. По информация от генералния директор на „Авиоотряд 28” от август 2009 г. до февруари тази година разходите по изпълнение на полетите са били в размер близо 3 млн. лв. Тези данни не са разграничени по заявители, затова е необходим допълнителен анализ, за да може да се обобщи и тази информация. По отношение на Вашия въпрос за случаи на унищожени документи, засега не ми е известен такъв случай. Самият факт обаче, че заявките не са завеждани по надлежния ред, говори за слабости в системата на документооборота и това не позволява категоричен извод нито в едната, нито в другата посока. Поради големия интерес и обществената чувствителност по този въпрос с моя заповед съм разпоредил проверка на дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет, което ще приключи

Благодаря Ви за изчерпателния отговор, господин министър-председател. Давам си сметка, че в краткото време, което имахте, за да се подготвите и краткото време, в което можете да отговаряте тук, не може да се каже всичко. Вие с отговора си поставяте едно добро начало на работата на нашата Временна анкетна комисия, която аз имам честта да председателствам. Надявам се на доброто сътрудничество. Надявам се наистина да сложите ред в авиоотряда, така че да не се ползва безконтролно, да няма разхищения, нещата да станат прозрачни и ясни за обществото. В този смисъл – благодаря за съдействието, и се надявам да поддържаме връзка и да ни подпомагате в работата на нашата комисия.

Благодаря, господин премиер за участието Ви в парламентарния контрол. Преминаваме към следващия въпрос. Той е зададен също от колегата Лаков и е към министъра на отбраната. Заповядайте.

на първия, който зададох на господин Орешарски, само че се отнася за ползването на военно-транспортни летателни апарати, имам предвид самолетите „Спартан”, хеликоптерите „Кугър”, от страна на Бойко Борисов и приближените му лица. Публична тайна е, че най-често вертолетите бяха използвани като аеротаксита, включително и в предизборни кампании, от страна на досегашните управляващи и лично от премиера Бойко Борисов. Ясно е, че и самолетите „Спартан” също бяха използвани за превозване на тялото на министър-председателя. (Оживление.) Като виц се разправя, че командирът на авиобазата в Безмер е изтъркал един чифт кубинки да посреща хеликоптера, който кацал там Бойко Борисов, защото той бил длъжен да го посреща. Та, въпросът ми към Вас, господин Найденов, е: колко пъти бившият министър-председател и негови приближени, и членове на кабинета, са ползвали военно-транспортни самолети и вертолети, по какви маршрути? Колко са били летателните часове на машините за такива задачи? Искам само да Ви припомня, че един летателен час е от порядъка на 2500 евро за хеликоптер,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

след утвърдена заявка за използване на военно-транспортен самолет от Министерството на отбраната. Тези задачи се планират в годишните план-графици за летателна подготовка и се отчитат като изпълнение на упражнения по програмите за подготовка на летателните екипажи от Съставът на пътуващите във военните въздухоплавателни средства се определя от заявителя на задачата. Разпоредил съм списък с транспортираните лица да бъде допълнително представен в писмен вид с оглед дейността на оглавяваната от Вас Временна анкетна комисия. Според представената ми до този момент информация от Командването на за времето от 1 юли 2009 г. до 31 декември 2012 г. с военни въздухоплавателни средства са изпълнени 67 задачи. Съгласно определеното в таблиците и съответно в нормите и лимитите за разходи на отбранителните ресурси посочената към момента сума в бюджета в бюджета на Министерството на отбраната е 812 325 лв. Бързам веднага да кажа, че в нея не е ясно какво точно се включва, и второ – не е ясно дали тази сума е възстановена на Министерството на отбраната. Поради ограничението, което имам във времето, ще Ви представя обща информация за изпълнението на задачите в периода от 1 юли 2009 г. до 31 декември 2012 г. и ще Ви представя подробна писмена справка за всички полети, осъществявани с транспортни транспортни самолети и с военни хеликоптери. През 2009 г. е изпълнена една специална задача със самолет за нуждите на дирекция „Правителствен протокол” на Министерския съвет. Подчертавам, че определението „специална задача” е според документите, въз основа на които се прави съответно и този отговор. През 2010 г. са изпълнени шест специални задачи с вертолети „Кугър” за нуждите на дирекция „Правителствен протокол” на Министерския съвет и две специални задачи за Министерството на външните работи, от които една със самолет „Спартан” и една със самолет „Ан-30”. 2011 г. са изпълнени 22 специални задачи за нуждите на дирекция „Правителствен протокол” на Министерския съвет, от които три със самолет „Спартан” и 19 с вертолети „Кугър”, четири специални задачи със самолети „Спартан” за Министерството на външните работи, една задача със самолет „Спартан” на Министерството на вътрешните работи, две задачи с вертолети „Кугър” за Министерството на финансите, една задача със самолет „Спартан” за Министерството на земеделието и храните. 2012 г. са изпълнени 25 задачи за нуждите на дирекция „Правителствен протокол” на Министерския съвет, от които 24 с вертолети „Кугър” и една със самолет „Спартан”, четири задачи за Министерството на вътрешните работи, от които три със самолет „Пилатус” „Пилатус” и една със самолет „Спартан”. Петдесет и осем от задачите са изпълнени на територията на страната, а девет от тях – в чужбина. Цели на полетите са били основно осигуряване на въздушен транспорт на правителствени делегации. Осъществявани са също полети за транспортиране на хуманитарна помощ и за превоз на освободени от плен български граждани. В заключение ще отбележа, че изпълнението на полети с летателни средства на Военновъздушните сили по заявка на различни държавни институции не е изключение, а е трайно установена практика, основана на различни нормативни актове. Отделно от посочените задачи са осъществявани и полети за нуждите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, които са с цел превоз на медицински екипи, превоз на органи за трансплантация, медицинска евакуация, транспортиране на пострадали граждани, издирване на оцелели моряци, издирване и спасяване на бедстващи граждани след природни бедствия, разузнаване, наблюдение и гасене на пожари. Споделям разбирането, че конкретно тази практика следва да се запази. Това са задачи в изпълнение на мисията „Принос към националната сигурност в мирно време” и са с висок елемент на сложност, допринасят за повишаване на подготовката и летателната натренираност на личния състав. Същевременно смятам, че използването на военнотранспортни самолети и вертолети за превоз на делегации и длъжностни лица от министерства и ведомства с цел участие в протоколни мероприятия следва да бъде подчинено на много по-строг контрол, да бъдат изключения и да бъдат след преценка по целесъобразност. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Благодаря за изчерпателния отговор. Още в сряда на първото заседание на нашата временна комисия, и членовете на комисията ще с фактите, изнесени от Вас. Слагаме едно добро начало на работата на комисията. Напълно споделям Вашето виждане, че военнотранспортната авиация трябва да се използва по предназначение, а не в качеството си на аеротакси. Напълно споделям виждането, че не бива да се лъже обществото, като се казва, че това са тренировъчни полети. Нищо тренировъчно няма. Това са рутинни полети. Тренировъчен полет е ако се тренира в сложни условия, на малка или голяма височина, противозенитни маньоври. Това е тренировъчен полет. Всичко останало е превоз и превоз. Пожелавам Ви успех в борбата с озаптяване на такива явления. Не бива да се използват скъпите машини за за прищевки на досега управляващите и на бъдещите управляващи. Това – като предупреждение! Още веднъж ще се запознаем с всички факти, които ни дадохте, и ще Ви търсим за още, защото на мен ми стана известно от свидетели, че практиката е била: генерал Коджейков звъни на генерал Симеонов и нарежда къде да бъде пратен хеликоптерът. Това също ще бъде разследвано от нашата комисия. Още веднъж благодаря за отговора. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ:

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Лаков! Напълно споделям разбирането за необходимостта от ползване на

само случаи, свързани с бедствия, аварии и произшествия, тоест с форсмажорни обстоятелства, когато се возят лица извън определените за тези отговорности, свързани с Министерството Не споделям разбирането, че с масовото ползване се поддържа летателната подготовка на екипажа. Бързам веднага да кажа, че дори и заради това, че възстановяването на летателната годност на двигателите на хеликоптерите например след изтичането на ресурс от 500 часа струва по 500 хил. лв. на двигател. Дори и заради това! Уважаеми господи Лаков, поискал съм да се представи пълна справка като разбивка за цената на един летателен час. Тя се движи ориентировъчно около сумата, която Вие посочихте – 4800 лв. Но какво точно включва тази разбивка, ще бъде предмет на допълнителна справка. Второ, поискал съм да се направи проверка върху всички данни и информации, които се появиха в печатните медии за осъществявани полети извън територията на страната. Трето, както вече подчертах, това е справка, която да Ви бъде представена, със състава на делегациите или съответно на лицата извън екипажите, които са

Благодаря, господин Найденов, за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към следващия въпрос – към министъра на труда и социалната политика. Зададен е от госпожа Мая Манолова. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Трагична е картината на българската действителност, която ни остави управлението на ГЕРБ – мизерия, безработица, липса на перспектива пред стотици хиляди български граждани и техните семейства. Огромен е броят на покъртителните истории, с които ежедневно се сблъскваме – възрастни хора, които със 150 лв. изхранват безработните си деца и внуци, млади семейства, които са безработни и живеят от детските надбавки на двете си деца, млади хора, които с години не могат да намерят работа. Перспективата и дилемата пред българските семейства днес – след управлението на ГЕРБ, е дали в края на месеца да си платят сметките за ток, дали да си купят храна или да изпратят децата си на училище. Това е наследството, което ни остави ГЕРБ. Всъщност това е наследството, което ГЕРБ остави на българските граждани – резултат от една сбъркана икономическа и финансова политика, с която смачка бизнеса, смачка реалната икономика и за капак замрази социалните плащания не за една, а за повече от три календарни години. Уважаеми господин Адемов, очакванията на българските граждани към правителството на господин Орешарски и към Вас лично като социален министър са огромни. Ясно е, че с магическа пръчка няма как да напълните хладилниците на българите, как да създадете работа, как да решите най-неотложните социални проблеми. От друга страна, предприемането на спешни социални мерки, които да подкрепят най-уязвимите, най-бедните български граждани, е напълно основателно. Вие обявихте пакет от социални мерки, които ще предприемете, но мисля, че тук, парламентарната трибуна е мястото, от което да обясните на най-бедните български граждани каква подкрепа могат да очакват от правителството през следващите месеци. Има думата господин Адемов за отговор.

Един от основните приоритети на правителството и лично на мен в качеството ми на министър на труда и социалната политика, е осигуряването на допълнителна подкрепа на едни от най-засегнатите от социално-икономическата криза лица и семейства. Поради това още на първото заседание на новоизбраното правителство на 5 юни 2013 г. бяха одобрени няколко изключително важни социални мерки. мерки. Те са насочени към три основни групи лица – първокласниците, семейства с деца от една до двегодишна възраст и лицата, които се нуждаят от помощ за заплащане на разходите си за отопление. подкрепа за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013-2014 г. за децата, записани в първи клас на държавно или общинско училище, приехме да се увеличи размерът на еднократната целева помощ за първокласници по чл. 10а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца от 150 на 250 лв. Размерът на тази помощ не е променян от 2008 г. Това е една от най-важните социални мерки от компетентността на Министерството на труда и социалната политика, която има отношение към политиките за осигуряване на равен старт на децата при постъпване за първи път в първи клас и превенция на ранното отпадане на децата от образователната система и непостъпването им в училище. Ще бъдат подпомогнати 45 хиляди деца. Още тази седмица министерството стартира процедурата, необходима за приемане от Министерския съвет на постановлението за определяне на по-високия размер на еднократната целева помощ за първокласници за учебната 2013-2014 г. Друга мярка, която правителството подкрепи и която има пряко отношение към отглеждането на децата, е увеличението на размера на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст от 240 на 310 лв. Имайки предвид, че настоящият размер на обезщетението за отглеждане на малко дете е под официалната за страната линия на бедност и с оглед изключително голямата роля на тази мярка за намаляване на риска от бедност и социално изключване на семействата с малки деца правителството подкрепя увеличения размер на обезщетението да влезе в сила от 1 юли 2013 г. Във връзка със създалото се социално напрежение поради невъзможността на все повече хора да заплащат разходите си за отопление през зимата и с цел осигуряване на по-добра защита на най-ниско доходните групи от населението в условията на икономическа криза правителството прие да бъде разширен кръгът на лицата, които имат право на достъп до целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2013-2014 г. Чрез увеличение на индивидуалните проценти – средно с 11,29% за всички целеви групи, ще постигнем номинално увеличение на границата за достъп до целева помощ за отопление за всички групи в размер на 15 лв. При тези параметри може да се очаква обхватът на програмата за отоплителен сезон 2013-2014 г. да се разшири и да достигне 270 хиляди лица и семейства. С цел нормативното регламентиране на това решение и, за да можем да стартираме от 1 юли кампанията за предстоящия отоплителен сезон, ще издам наредба за изменение на Наредба № РД-07-5 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление до 28 юни 2013 г. В заключение, искам да отбележа, че предложените мерки,

Благодаря, господин министър. Госпожа Манолова – реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Адемов, благодаря за отговора. Наистина от парламентарната трибуна многократно в предишния Парламент съм задавала въпроси, които се отнасят към проблемите на социално слабите български граждани – за социалното подпомагане, за детските надбавки, за майчинството, за пенсионерите. Задавах тези въпроси на бившия социален министър господин Младенов, но проблемът е, че ние с него говорехме на различни езици. По-лошото е, че той говореше на език, различен от езика на българските граждани, разсъждаваше като счетоводител, а не като социален министър. Трябва да Ви кажа честно, че и аз, и моите колеги от тази трибуна, оттук и занапред ще Ви задаваме много въпроси. Изключително тежко е положението на българските граждани и най-вече на тези, които са най-бедни, безработни, най-уязвими. Може би нашите въпроси не винаги ще Ви харесват, но се надявам, че Вие ще запазите социалната си чувствителност, която имахте като народен представител, а и като човек в в предишния Парламент. Отсега искам да Ви предупредя, че ще настояваме за действия в няколко посоки, например за увеличаване на социалното подпомагане на децата с увреждания, които в продължителен период от време бяха ощетявани от правителството на ГЕРБ – вместо 219 лв. тези деца получават по 189, и не внесохме законодателна промяна, с която да Ви накараме да увеличим това по единствена причина, че текстовете са в Закона за държавния бюджет, който няма как да бъде променян по инициатива на народни представители. Ще настояваме с бюджета за следващата година това да се случи, ще настояваме да се увеличи размерът на детските надбавки, да ги получават всички деца, да се увеличат социалните плащания, да се предвиди социално подпомагане и за семействата с деца, в които има двама безработни родители. Надяваме се, че Вие ще продължите да чувате какво казват и какво искат хората, и диалогът от парламентарната трибуна наистина ще има смисъл.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 приетите програмни приоритети на правителството на Република България, е възможно да се изпълни това, което предложихме на Вашето внимание, като политически продукт от първото заседание на новоизбрания Министерски съвет. Ясно е, че това не е единствената и достатъчната стъпка, но в условия на криза е много важно да намерим онези прицелни таргетни политики, които да могат да гарантират най-уязвимите хора в обществото – тези, които са с най-ниски доходи, да бъдат подпомогнати, а тези, които са инициативни, да им се даде възможност да разгърнат своята предприемаческа активност, за да може да реализираме политики, които са адекватни на всички групи български граждани. Що се отнася до мерките, за които Вие сигнализирахте и информирахте от тази трибуна, очевидно е, че това е предмет на дискусия в рамките на бюджетна процедура за следващия Бюджет 2014 г. г. и Министерството на труда и социалната политика заедно със социалните партньори и правителството на Република България ще се опитаме да намерим най-добрите решения, за да увеличим социалната защита на българските граждани, от една страна, и да

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Адемов, освен бедността, другият огромен проблем за българските граждани днес е безработицата 13,8% е официалното ниво на безработицата според Националния статистически институт. Реално, разбира се, тя е много по-голяма

които вече продължително са без работа, а броят на обезкуражените лица според статистиката вече надвишава 300 хиляди души. Нямаше как да е друго яче при политиката, която провеждаше управлението на ГЕРБ – методично и системно мачкане на бизнеса, задушаване на реалната икономика чрез различни рекетиращи законови и незаконни средства, като забавяне на разплащанията с фирмите, увеличаване на разрешителните и лицензионните режими, които затормозяват българския бизнес, нагласени обществени поръчки, които дадоха възможност само на фирми, близки до властта,

На фона на цялата тази икономическа картина Министерството на труда и социалната политика на практика не предприе никакви ефективни мерки за решаване на проблема с безработицата, за създаване на заетост. Въпреки нашите настоявания всяка година в държавния бюджет средствата по Националния план за действие по заетостта, вместо да се увеличават се намаляваха и реално са три пъти по-малко от нивата, които бяха оставени през 2009 г. Не е ясно също така за какво и как бяха използвани средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и хората продължават да се питат за какво бяха похарчени десетки и стотици милиони левове, които нямат никакъв реален ефект в създаването на заетост. Моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете за ефективно използване на средствата и по Националния план за заетостта, и по оперативната програма? ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Имате думата, господин министър.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 През активния летен период под влияние на сезонния фактор пазарът на труда се отличава с малко по-различна, по-голяма динамика, като положителна тенденция е нарастването на изходящия поток от безработни, които започват работа. Понастоящем равнището на регистрираната безработица е такова, каквото го казахте Вие – съгласно информацията от Националния статистически институт. Знаете, че Агенцията по заетостта отчита по друга методика и там безработицата към днешна дата е 11% с тенденция за намаляване, при 11,9 през месец януари. В качеството си на обществен трудов посредник Агенцията по заетостта работи за балансиране на търсенето и предлагането на труд в страна чрез активната си политика по заетостта. Безработните получават услуги по информиране, включване в мотивационно обучение, професионално обучение по ключови компетентности и в субсидирана заетост. Финансовите средства за активна политика в държавния бюджет се използват, както казахте и Вие, през последните години са в един и същи размер, независимо от това, че през всичките тези години сме правили предложения техният размер да бъде увеличен, а чрез финансовия ресурс на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” се надграждат и разширяват активните и превантивни мерки на пазара на труда. От общо 99 млн. 537 хил. 604 лв. бюджетни средства, в това число и с парите, които бяха отпуснати от служебния кабинет, към края на месец май са договорени 85 млн. 385 85 млн. 385 хил. 456 лв. или 85,8%. Осигурена е заетост на 44 хил. 752 безработни лица по програми и мерки за насърчаване на заетостта. С останалия финансов ресурс в размер на 14 млн. лв. до края на година е разчетено да се включват в субсидирана заетост около 11 хил. безработни лица от месец септември 2013 г. Наред с това след съгласуване със социалните партньори в Националния съвет по насърчаване ще бъде направено преразпределение на средства от резерва за активна политика в размер на 1 млн. лв. и от програми, където са реализирани икономии, към програми с по-голям интерес от работодателите и безработните. В резултат могат да бъдат включени в заетост над 1000 безработни. По Програма „Старт на кариерата” бюрата по труда приемат документи на младежи с висше образование, които ще работят 9 месеца в държавната, областната и общинската администрации. Най-късно от септември 2198 младежи ще започнат работа, а още 300 младежи ще работят по Програмата „Старт в администрацията” с финансиране по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Българо-германските центрове ще обучат по търсене на пазара на труда в професии над 1700 безработни. В рамките на бюджета по схема „Подкрепа за заетост” по оперативната програма могат да бъдат разкрити допълнително до 2000 работни места от месец юни 2013 г. Поради наличие на голям интерес към схемата и неудовлетворени заявки от работодателя е възможно да бъдат усвоени допълнителни средства, освободени от други приоритетни оси. Предприети са действия съвместно с управляващия орган на Оперативната програма за осигуряване на допълнителен финансов ресурс по схемите за заетост с оглед включване на над 11 хил. безработни лица в субсидирана заетост през последните три месеца на 2013 г. При осигуряване на допълнителни средства и в зависимост от състоянието на пазара на труда в края на годината безработните лица могат да бъдат включени поетапно в заетост. условията на постепенно възстановяване на икономиката нараства броят на свободните работни места. Например през април обявените свободни места в бюрата по труда са 16 хил. 790 и са с 2 хил. 157 повече от април миналата година. тези условия активираме трудовото посредничество за намиране на работа на 130 безработни на първичния пазар на труда. Наред с това ще се увеличи и броят на безработните, които ще бъдат обучени в умения за търсене на работа. процес на назначаване са 35 психолози и 10 мениджъри на случаи, които ще работят с трудните клиенти от уязвимите групи. Ще се проведат 96 общи и специализирани трудови борси в страната, от които най-малко 40 за младежи. Освен това по линия на Европейската мрежа за мобилност ще се организират още 7 трудови борси, 90 информационни събития за търсещите работа лица и 20 за работодатели. Преките контакти между работодателите и търсещите работа лица имат бърз ефект и работодателите одобряват на място все повече кандидати. че наред с тези краткосрочни мерки министерството работи за решаване на въпросите на заетостта в дългосрочен план чрез трайното активиране на неактивните лица, повишаване на качеството на работната сила и осигуряване на устойчива заетост. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.

Очаквано погледите на хиляди български безработни са вперени във Вас, макар че е ясно, че не можете да решите проблемите с бизнес средата, не можете да насърчавате икономиката, не можете да решите проблемите на дребния и средния бизнес в България. В тази връзка искам да кажа, че ние като парламентарна група, която подкрепя правителството, ще предприемем всички необходими законодателни инициативи, които се отнасят до създаването на една нормална бизнес среда и до стимулиране на предприемачеството у българите, което да създаде работни места както по отношение на законодателни инициативи за озаптяване на монополите, така и за защита на конкуренцията, за намаляване на разрешителните и лицензионните режими, за вкарване на разплащанията от страна на държавата в нормални и разумни срокове, които да не затормозяват бизнеса. инициативата за действия по Националния план за действие по заетостта и по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” трябва да е Ваша. Чудесно е, че сте пристъпили към преразпределяне на перата и мерките по националния план. Споделям разбирането, че парите по Националния план за действие ресурси”, не се използваха ефективно. Най-големият, неотложният проблем, е създаването на работни места. Така че всички мерки, които са насочени към постигане на дългосрочен ефект в образование и преквалификация, които се целят в една по-далечна перспектива, би следвало да отстъпят на мерките, които ще дадат незабавен ефект за създаване на заетост. Защото това е огромният проблем. Ние ще Ви подкрепим като народни представители и в исканията Ви парите за активни мерки на пазара на труда да бъдат увеличени за следващата година и за всички Ваши действия, които ще подпомогнат ефективно използване на парите по оперативната програма, още повече че се чуват тревожни сигнали, че могат да бъдат загубени пари

въпреки оптимистичния тон на моя отговор, подготвен от експертите на Министерството на труда и социалната политика, аз си давам сметка, че българският пазар на труда не е спокоен.

85,8% от целия финансов ресурс, в това число и с 30-те милиона, които се отпуснати от служебния кабинет, са разпределени така, че да могат да бъдат създадени 44 752 работни места. Само че не е съобразен един очеваден факт, който се поражда от обстоятелството, че през 2012 г. „Развитие на човешките ресурси” са договорени, в което по принцип няма нищо лошо, но не е съобразен изходящият поток от пазара на труда на една голяма част – около 42 и между 42 и 50 хиляди работещи, които ще напуснат пазара на труда, освобождавайки тези мерки, защото тяхната продължителност е между 6, 9 и 12 месеца и пикът на изходящия поток съвпада с края на сезонната заетост, някъде около началото на месец септември. Което означава, че правителството, Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика от предходното правителство е трябвало да съобразят тази динамика и да запазят финансовия ресурс, който да покрие нуждите на пазара на труда в края на годината. За съжаление това не е направено и сега има една напрегната ситуация, която ни кара отсега да се подготвим и да Ви запознаем с мерките, които сме предприели. Обаче независимо от това те няма да бъдат достатъчни, ако искаме да ангажираме всички, които ще напуснат програмите в края на месец септември. Затова ще бъде необходим и допълнителен финансов ресурс. В момента Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта работят активно да решим тези въпроси. Ние не сме в позата

договорите с безработните, или не е оставен финансов ресурс за края на годината, когато е очевидна потребността от такъв финансов ресурс. Искрено се надявам и разчитам партньорството между Министерството на труда и социалната политика и Народното събрание да продължи, за да можем за следващата година, а и за следващия програмен период от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, заедно да подкрепим финансиране и политики, които да бъдат в интерес на българските граждани и да гарантират едно равномерно, хармонично и адекватно развитие на българския пазар на труда, така че заетите да бъдат заети на устойчиви работни места, а що се отнася до субсидираната заетост, тя да бъде един малък процент от всички мерки на пазара на труда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър. С това процедурата е изчерпана. Сега ни предстои въпрос от народния представител Борис Цветков към министър Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Господин Цветков, заповядайте да зададете въпроса

тогавашният министър-председател на Република България Бойко Борисов откри Метростанция 19 на първия лъч на столичното метро, а медиите отразиха следната, произведена от него, новина: „Още около 30 хил. души ще се възползват от метрото заради новото разширение”. Повече от година след помпозното откриване десетки хиляди граждани от район „Искър” нямат осигурен пешеходен достъп до Метростанция 19, намираща се на стотина метра от най-близките жилищни блокове. Изграденият голям буферен паркинг е празен, затвориха едното празно ниво за икономия на ток, а на другото има между 20 и 50 автомобила. Метровлаковете от и до станцията също са празни. В същото време десетките хиляди граждани, живеещи на метри от станцията, продължават да се тъпчат в автобусите или при хубаво време и в светлата част на деня се провират по кози пътеки, за да ползват метрото. Поради пълното безхаберие на Столична община сами изградиха с траверси и чакъл стълби, приличащи на пътека в Тибет. Тъй като общината и Софийският метрополитен не удовлетвориха исканията на хората и многократно ги лъгаха, те написаха и изпратиха писмо до господин Херман Ван Ромпой с искане за съдействие и за проверка дали са спазени заложените в проектите показатели за натоварване и за ефективност на метрото. Подготвят се и нови протести, включително и блокиране на „Цариградско шосе”. Във връзка с многократно организираните протести, внесените подписи и писма до различни институции, в това число и до Министерския съвет, и получените от администрацията отговори, отправям към Вас следните въпроси: какъв е контролът за ефективното използване на обектите и съоръженията, построени със значителни средства на европейските и българските данъкоплатци; какви са предприетите действия от администрациите на Министерския съвет и от Министерството на транспорта, за удовлетворяване на исканията на гражданите за осигуряване на пешеходен достъп до метрото, изградено със значителни средства на европейските и българските данъкоплатци? ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цветков. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор на

на място се запознах вчера със ситуацията. Действително тя отговаря на описаното от Вас. Както знаете проектът за разширение на софийското метро е изготвен от „Метрополитен”, съгласно приетия от Министерския съвет технико-икономически доклад за метрото и одобрения със закон общоустройствен план на София. Съгласно Закона за устройство на територията той е бил предварително представен, обсъден с широката общественост и приет от компетентните органи.

Следва да се има предвид, че ролята на метростанцията при бул. „Цариградско шосе” е била по-скоро да поеме приходящия трафик към столицата, за което е изграден голям буферен паркинг, на който всеки може да оставя автомобила си и да ползва подземната железница до центъра на града. В хода на изпълнение на проекта и по време на неговата експлоатация ролята на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е била да извършва текущ контрол на изпълнението, проверки на разходването на финансовия ресурс по програмата и да следи да не се извършва промяна на собствеността и предназначението на проекта. Напълно подкрепям Вашето мнение, че до пускане в експлоатация на новите метростанции, а и след това, е необходимо осигуряване на подходящ достъп на жителите от район „Искър” до метростанцията на бул. „Цариградско шосе”. За съжаление това не е в обхвата нито на Министерството на транспорта, нито на „Метрополитен”, а е единствено и само в компетенциите на Софийската столична община. За повече яснота си позволих да се обърна към бенефициента и към общината, от които получих следната информация. Според „Метрополитен”, съгласно утвърдената метросхема, обслужването на живущите в район „Искър” ще се осъществява от изграждащите се в момента нови метростанции в участъка от от бул. „Цариградско шосе” до летище София. В началото на 2015 г. ще бъде цялостно изграден метролъчът, който достига до летище София, с което живущите в района ще бъдат осигурени с безпрепятствен достъп до метрото. По информация на общината, Столичният общински съвет е одобрил промени в маршрута и разписанието на няколко автобусни линии, а именно – изградена е спирка на локалното платно на бул. „Цариградско шосе”, която се е обслужвала от автобусни линии с изграден е пешеходен тротоар, осигуряващ пешеходна връзка с живущите от „Дружба 2” и комплекс „Цариградски” до спирката пред вестибюлите на Метростанция 19. От 30 януари тази година е променен маршрутът на автобусна линия 114, който прави връзка с линията на метрото при станция 19. Към момента в Столична община е обявена обществена поръчка за изпълнител на продължението на бул. „Копенхаген” от ул. „Обиколна” до бул. „Цариградско шосе”, което ще съкрати времето за движение на линия 114. Уважаеми господин Цветков, действително проблемът с осигуряване на лесен пешеходен достъп до Метростанция 19 нееднократно е бил поставян пред различни институции. Запознах се с редица сигнали, предложения и инициативи на граждани, обезпокоени от липсата на довеждащ транспорт до метрото. Бих желал да Ви уверя, че от страна на Министерството на транспорта, можете да разчитате на необходимата подкрепа и съдействие за по-бързото намиране на ефективни варианти за решаването на този проблем. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Господин Цветков, желаете ли реплика? Заповядайте. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Благодаря за отговора Ви и затова, макар да сте министър от няколко дни сте се запознали с проблема и със справедливите искания на хиляди граждани и данъкоплатци от ж.к. „Дружба” и „Цариградски комплекс”

Съзнавам, че очевидно не е избрано най-удобното за десетките хиляди граждани от „Дружба-2” трасе на метрото. Също така очевидно не е избрано и най-подходящото място за станцията на метрото в рамките на жилищния комплекс „Дружба-2”. В същото време разбирам, че вече е късно и невъзможно да бъде променяно частично изграденото, а и новостроящото се трасе, както вероятно е трудно или невъзможно да бъде изградена по-удобна за хората нова метростанция в пространството до бл. 220 в ж.к. „Дружба”. Обръщам се към Вас с въпрос-молба: бихте ли се ангажирали да съдействате според правомощията си за диалог между протестиращите граждани, от една страна, и Столична община и „Метрополитена”, от друга, за намиране на приемливо решение чрез изграждането на ескалатор и пешеходен достъп за гражданите на ж.к. „Дружба-2” и „Цариградски комплекс” до 19-а метростанция? Искам да Ви помоля и за следното: да проверите каква е възможността за включване на гражданите в процесите на планиране, изпълнение и контрол на строящите се съоръжения и обекти като метрото, за да могат да бъдат включени в проектите, които ги засягат. Зададох въпроса само за един конкретен случай, засягащ планирането, изграждането и ефективността на софийското метро, но този случай не е единствен. Най-големият столичен проект – „Метрополитенът”, следва да бъде много подробно разгледан поне в два аспекта. Първият е ефективност, дали метрото се строи за хората или се строи по друга, различна логика – да се усвоят пари от европейските фондове. Вторият аспект е дали наистина се води широк диалог и обсъждане на проектите с хората, с гражданите. Има опасения, че натовареността на софийското метро в някои отсечки не отговаря на критериите на Европейския съюз и въпреки това на места се строи през празни пространства, заобикалят се големи квартали. Невинаги се отговаря на ясна перспектива за развитието на града и интересите на хората. Затова моля министърът на транспорта, както и правителството, да осъществяват контрол и да ни предоставят информация за ефективността на новостроящите се отсечки на метрото и осигурения достъп на гражданите до него. Тази информация сме длъжни да осигурим на хората, за да няма протести и да не се червим пред европейските си партньори. Господин министър, искам да изразя удовлетворение от Вашата ангажираност и готовност да съдействате на протестиращите граждани от ж.к. „Дружба” за удовлетворяване на исканията им. Убеден съм, че с това си действие ще върнете вярата на хората в институциите и в способността им да решават поставените от гражданите проблеми. Благодаря Ви, господин Цветков. Това, че говорихте малко повече време, не е проблем, но все пак да използваме контрола за реплика по казаното от министъра, а не за допълнителни възложения, защото можем да отидем в дълга дискусия, в която другите народни представители са изолирани. Казвам го, за да се има предвид. Господин министър, заповядайте за дуплика.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 да Ви уверя, че ще направя всичко възможно както аз, така и администрацията, в която работя, да съдействаме с всичко възможно този въпрос да бъде разрешен. Искам да Ви кажа, че съгласно Закона за устройство на територията е предвидено предварително широко обсъждане. Това е единственият етап, на който неправителствени организации, населението на съответния регион може да внесе корекции и предложения,

Парламентарният контрол е изчерпан. Благодаря на всички народни представители, които търпеливо участваха в залата на първия пленарен ден за парламентарен контрол. Закривам заседанието. Следващото заседание е в сряда, 9,00 ч.